osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 83 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Danas je dan za traženje obaveštenja, pa pitam da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Izvolite.

umiriti nacionalne strasti u Srbiji i dati doprinos nacionalnom pomirenju i zalečenju naših rana iz prošlosti.Imam pitanje za premijera Srbije, gospodina Ivicu Dačića, a opet se tiče nacionalnog pomirenja, budući da su Karađorđevići vraćeni na Oplenac, budući da smo kraljevsku porodicu vratili u Beli dvor i da je donet Zakon o izjednačavanju prava i počasti pripadnika partizanskog i ravnogorskog pokreta.Jedan od oficira, koji je imao možda najbriljantniju biografiju u našoj istoriji, Dragoljub Draža Mihajlović, koji je rođen u centru Srbije, u Ivanjici 27. aprila 1893. godine, streljan je posle montiranog političkog procesa u Beogradu 17. jula 1946. 1946. godine i dalje mu se ne zna grobno mesto. Bio je armijski general i načelnik Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, ministar Vojske, vazduhoplovstva i mornarice Kraljevine Jugoslavije.Mihajlović je jedan od najodlikovanijih srpskih oficira. Odlikovao ga je francuski general Šarl de Gol ratnim krstom. Posthumno ga je odlikovao američki predsednik Hari Truman 1948. godine ordenom Legije za zasluge prvog stepena zbog organizovanja i vođenja važnih važnih operacija pokreta otpora protiv neprijatelja okupirane Jugoslavije, u spašavanju američkih pilota oborenih nad Jugoslavijom i doprinosu savezničkoj borbi i pomoći u konačnoj pobedi nad fašizmom.Kao pitomac Akademije u septembru 1912. godine poslat je u Prvi balkanski rat, iz koga je izašao sa srebrnom medaljom za hrabrost. Istakao se u Kumanovskoj bici. Posle Drugog balkanskog rata dobio je zlatnu medalju za hrabrost. Kao potporučnik učestvuje u Cerskoj i Kolubarskoj bici. Povukao se sa srpskom vojskom i Vladom preko Crne Gore i Albanije i boravio na Krfu, učestvovao u proboju Solunskog fronta i 11. septembra 1916. godine teško je lekarska komisija predlagala da se general Mihajlović ne vraća u borbeni stroj, on je to odbio, vratio se u borbeni stroj i učestvovao u proboju Solunskog fronta. Zbog toga je dobio Orden belog orla sa mačevima drugog reda 1918. godine.

Posle Prvog svetskog rata učestvuje u gušenju albanske pobune na Kosovu i Metohiji 1918. i 1919. godine, a u kasarni „ Kralj Petar Prvi“ u Skoplju proglašen je za najboljeg oficira u puku.Ono

oficira sa ovako briljantnom biografijom i ovakav antifašistički pokret, mislim da bi mnogo više dali na značaju tom pokretu i smirivanju nacionalnih strasti, nas interesuje, budući da smo doneli Zakon o izjednačavanju prava i počasti pripadnika partizanskog i ravnogorskog pokreta i da ravnogorci odavno i u Sloveniji čak primaju penzije i uživaju ostale privilegije i počasti, kada će Vlada Republike Srbije izmeniti spornu uredbu i omogućiti da preživeli ravnogorci, makar sa ovoliko zakašnjenja, dobiju ono što im je zakonom omogućeno?Drugo, šta će Vlada uraditi da se konačno pronađe grob generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, jednog od najvećih srpskih heroja? Hvala.

da naprednjake nije prošlost mnogo interesovala, pa za vreme postavljanja pitanja nisu baš bili tihi, ali sada ćemo da vidimo da li ih interesuje budućnost.Dakle, ovde se radi o našoj deci. Beogradska inicijativa se zalaže za uvođenje video nadzora u svim školama na Voždovcu i u Beogradu i oko škola, posebno školskih dvorišta, zato što je stanje bezbednosti u Beogradu zaista na katastrofalnom nivou. Ako slušate ujutru medije, videćete da je stalna rubrika postala izveštaj iz hitne pomoći, a portparolka Hitne pomoći postala je medijska zvezda

itd.Znači, stanje bezbednosti, ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima je katastrofalno, a posebno stanje u školama i oko škola. Da ne govorimo o građanskoj inicijativi u Lazarevcu, građana koji su organizovali da kada već policija ne hapsi dilere, oni njihove slike objavljuju na medijima i na fejsbuku. I to je neko kršenje privatnosti.O čemu se ovde radi? Ova inicijativa, predlog i plan da se sve škole u Beogradu Beogradu pokriju video-nadzorom da bi se preventivno delovalo, da bi se dileri udaljili od školskih dvorišta, da se ne bi zakazivale navijačke tuče u školskim dvorištima, da bi se videlo ko uništava imovinu u školi i oko škole, podsetila je Poverenika za informacije i zaštitu podataka o ličnostima, gospodina Šabića, da je još pre dve godine uputio Vladi predlog izmena Zakona o zaštiti podataka o ličnostima, bar kad se tiče video-nadzora.Svi znate da kamere postoje u bankama, na automatima iz kojih se podiže novac, na parkinzima, oko javnih i privatnih zgrada i gospodin Šabić podseća da ta oblast treba biti uređena zakonom, normalno. Mnoge škole su počele da uvode video-nadzor, ali se sve to dešava na inicijativu ili roditelja ili direktora, skupljaju se pare, roditelji daju novac i broj video kamera se širi. Osim onih koje su stavljene na saobraćajnice i koje su regulisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja, ove druge nisu ni protivzakonite, zato što nema zakona, ali nisu ni u skladu sa zakonom, zato što ga takođe nema.Zato, pitam Vladu, premijera Dačića, kada će ovde u Skupštinu da dođe predlog izmena Zakona o podacima o ličnostima, kako bi se na evropski način uredila i ova oblast? To svakako ne može biti razlog da se, ukoliko dođemo u priliku, ne zalažemo i ne ostvarimo taj plan da se sve škole u unutrašnjosti zgrade i oko zgrade pokriju profesionalnim video-nadzorom, jer je bezbednost naše dece apsolutno na prvom mestu, ne samo video-nadzor koji deluje preventivno i omogućava da se često otkrije počinilac.Podsetiću vas da je, pre izvesnog vremena, ubica ili likvidator koji je usmrtio čoveka u centru grada identifikovan kamerama sa neke banke. Znači, to sve treba zaista, kako Šabić predlaže, urediti zakonom, ali to ne možemo da uradimo mi iz opozicije, nego vi iz vlasti.Dakle, pitam Vladu – kada će stići taj zakon u Skupštinu, jer je gospodin Šabić još pre dve godine predlog izmene Zakona o zaštiti podataka o ličnostima uputio Vladi? To je veoma ozbiljna stvar koja traži hitnu reakciju zbog toga što vidimo da i najviši državni organi se ovih dana bave nasiljem, kad kažem bave, mislim pričaju. Tu pre svega mislim na sastanke koje su imali povodom takozvanih navijačkih grupa …(Predsedavajući: Vreme

novembar je obeležen kao Svetski dan deteta. Republika Srbija je prihvatila Deklaraciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Taj dan se obeležava s ciljem da se skrene pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci i probleme sa kojima se deca suočavaju. Deca su žrtve saobraćajnih nesreća zbog nedovoljne bezbednosti u saobraćaju. Više od četvrtine saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju deca događa se između 15,00 i 20,00 časova, kad se deca vraćaju iz škole.Socijaldemokratska partija Srbije je obeležila Dan deteta na Voždovcu akcijom koja promoviše bezbednost dece u saobraćaju, deleći fluorescentne narukvice za decu prolaznicima. Ali, to nije dovoljno, jer pravi rezultati mogu se očekivati podizanjem svesti o značaju bezbednosti saobraćaja i prevenciji.Znamo da je Agencija za bezbednost saobraćaja uradila istraživanja stradanja dece u saobraćajnim nezgodama po opštinama Republike Srbije. Istraživanje je obuhvatilo period od 2009. do 2011. godine. Analizirane su sve saobraćajne nezgode sa nastradalim licima u kojima su učestvovala deca do 14 godina života. Istraživanje je obuhvatilo saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala deca putnici, deca pešaci, deca biciklisti, pa čak i deca vozači.Na osnovu istraživanja birane su opštine sa visokim rizikom koje su uključene u plan realizacije kampanje „Pažnja sad“, koju realizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, a namenjena je đacima nižih razreda osnovne škole.

kakvi su rezultati kampanja? Da li je stradanje dece u opadanju i koje su preventivne mere u narednom periodu predviđene, kako bi se osigurala bezbednost dece u saobraćaju? Hvala.

Ni ova Vlada, ni prethodna Vlada, nisu učinile ništa, ili gotovo ništa da reše takav problem.U razmatranju na ovoj sednici parlamenta imamo Predlog zakona da se deci i porodiljama omogući pregled sa neoverenom zdravstvenom knjižicom. Ali, moram da postavim pitanje premijeru ove zemlje, ministarki zdravlja i ministru poljoprivrede – zašto se u ovoj zemlji dozvoljava diskriminacija porodilja koje imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva? Ukoliko kažemo da je poljoprivreda prioritet ove zemlje, ukoliko kažemo da je potreban veći natalitet, zbog čega samo žene koje se bave poljoprivredom i uredno plaćaju poreze i doprinose i sva davanja vezana za socijalno i zdravstveno osiguranje, nemaju prava da imaju porodiljsku nadoknadu? Da li je to diskriminacija žena koje se bave poljoprivredom, u odnosu na ostale žene? Mi smatramo da Vlada Republike Srbije treba hitno da donese uredbu kojom će se i ovim ženama, porodiljama omogućiti naknada za vreme porodiljskog odsustva.Drugo

vrši se popis imovine, iz razloga što neka poljoprivredna gazdinstva nisu uredno platila poreze i doprinose. Ukoliko se zna da je država omogućila otpis dugova mnogim privrednim subjektima, ne tražim da se otpišu dugovi registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, jer znam da to nije moguće, ali - da li je nemoguće napraviti reprogram? Da li su poljoprivredni proizvođači odgovorni za to što su im subvencije kasnile i prethodne i ove godine? Da li su oni odgovorni za to što u Negotinu uljarice još uvek nisu isplatile suncokret i pšenicu i zbog čega se takav atak vrši trenutno, znači, na registrovana poljoprivredna gazdinstva u Negotinu? Ja ne mogu da kažem i ne znam da li je tako i u ostalim krajevima Srbije i zato pitam Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede – da li je moguće napraviti reprogram umesto popisa imovine registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na području opštine Negotin?Treće pitanje postavljam ministru za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu i tražim da se ispita način rada Gradske skupštine Grada Zaječara.

Sve sednice su zakazivane na način da se zakažu u sedam sati ili osam uveče za sutradan pre podne, pojedine sednice imaju i po 30 tačaka dnevnog reda i preko 400 strana materijala. To predsedniku Gradske skupštine Grada Zaječara očigledno nije više bilo dovoljno i u prethodne dve nedelje, znači u utorak i četvrtak prethodne nedelje i juče, održavaju se sednice Skupštine Grada Zaječara na način što se u 12,00 sati pre podne,

li neko kontroliše na koji način radi Gradska skupština Grada Zaječara i tražim od Ministarstva da izvrši kontrolu rada Gradske skupštine i da pritom utvrdi da li je u skladu sa zakonom da se donesu tri odluke vezane za likvidaciju Turističke organizacije Grada Zaječara, Sportskog centra Grada Zaječara i Centra za kulturu? Da li je u skladu sa zakonom, u Zaječaru, da se delatnost Javno-komunalniog preduzeća „Kraljevica“

Poštovani potpredsedniče, poštovani građani Srbije koji gledate ovaj prenos, na početku pitanja koje želim da postavim u ime poslaničke grupe Nova Srbija moram da se obratim vama, gospodine potpredsedniče, i da vam kažem da sam ja ovo isto pitanje koje ću i danas da ponovim, postavio 5. novembra i nisam bio uvažen kao narodni poslanik.Dakle, moja prava nisu ispoštovana i ja nisam dobio odgovor i molio bih vas da intervenišete.Čak šta više bih predložio da Sekretarijat Skupštine vodi evidenciju pošto se zavodi ta pošta, ja mislim u Skupštini da svi poslanici koji nisu dobili odgovor budu uvaženi i dobiju odgovor. Dakle, sva ta pitanja koja mi postavljamo ne tiču se lično nas, nekakva skupina ljudi je bila zainteresovana i inicirala to pitanje preko poslaničkih klubova i poslanika.Dakle, ja želim da ponovo postavim pitanje sa nadom da će mi Ministarstvo prosvete kome postavljam pitanje u najskorijem roku odgovoriti. O čemu se radi? Radi se praktično o interesu o ponosu o dostojanstvu diplomiranih studenata koji po nekoliko godina ne mogu da dobiju diplome o završenom fakultetu koji su završili.Recimo, juče sam dobio informaciju, ja želim da ministarstvo to proveri ili me demantuje ili je mene pogrešno informisao, jedan fakultet traži nekoliko hiljada dinara unapred da bi se izašlo na polaganje diplomskog ispita. Kada položite diplomski ispit, onda ponovo morate da date neki novac da biste kao nešto navodno preko reda ali i to ne znači da ćete dobiti godinu, dve ili tri. Po meni bi bilo zaista normalno i prihvatljivo da se te diplome jedanput godišnje dele na danu fakulteta na toj svečanoj sednici, kao što se recimo, radi na Tehničkom fakultetu u Čačku.Dakle, Čačku.Dakle, ne razumem ako toliko mladih ljudi sa visokim ocenama, sa završenim fakultetima ne mogu da dobiju posao, jer je kriza i u svetu i kod nas, pa mogu makar da budu ispoštovani da dobiju to „parče da dobiju to „parče papira“, ne, nego je to uverenje, ta diploma da su oni završili taj fakultet, da su uložili svoje znanje, svoj trud i energiju i imaju pravo da se ponose i oni i njihove porodice.Dakle, ja pitam Ministarstvo prosvete šta ono misli da preduzme u vezi ovoga problema? Da li uopšte ministarstvo, s obzirom na autonomiju univerziteta i fakulteta ima neke ingerencije? Da li može da se donese neka uredba? Da li se to tiče Zakona o visokom obrazovanju? Onda bi mi poslanici verovatno morali neke mere da preduzmemo ako se i ostale kolege i poslanički klubovi slažu. Nadam se da ću u najskorijem vremenu dobiti odgovor na ovo pitanje. Hvala lepo. **Konstantin Arsenović** Reč ima narodni poslanik Nikola Jovanović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, moje pitanje je upućeno ministru za zdravstvo i ministru energetike i ekologije.Naime, veoma aktuelna tama eksploatacija nikla na teritoriji Opštine Trstenik kod Riđevštice do sela Ruđinci u Vrnjačkoj banji je uzbudila građane Trstenika i okolnih opština i 17. ovog meseca firma „Srbija nikl“ dobila je dozvolu

detaljno izvršeno geološko istraživanje i utvrđeno da procenat nikla oko 1% znači, veoma mali.Zašto su građani uzbuđeni? Prethodno da kažem da mislim da ovo nije politička tema, jer na sednici Skupštine opštine Trstenik jednoglasno je usvojena odluka da se ne dozvoli eksploatacija po važećem zakonu.Znači, glasali su i URS i Nova Srbija i SNS kao pozicija i SPS, i opozicija SPO i DS. Zašto su građani Pa, opravdano, jer eksploatacija nikla nema čiste tehnologije. Znači, ta eksploatacija, imamo primer Kavadaraca, gde jednostavno zagađenost je i u vazduhu i u zemlji i vode su zagađene, i to bi na teritoriji opštine Trstenik koja ima mineralnu vodu Veluće, koja je najveći procenat magnezijuma u Evropi, sigurno i gde je profesor Tomislav Jovanović, sadašnji ministar, svoje radove radio i zaključio da je to jedna od najkvalitetnijih voda.Mogu voda.Mogu da vam kažem da ta prljava tehnologija prema podacima, ruda se vadi i eksploatiše pomoću koncentrovane sumporne kiseline koja ulazi u zemlju i zagađuje vodište. Pitanje je zašto Trstenik koji ima Veruće, zašto Vrnjačka banja koja ima vodu Vrnjci, zašto Aranđelovac koji ima takođe vodu Knjaz Miloš, zašto su to lokacije gde treba tražiti nikl i praviti jednu prljavu tehnologiju kada je voda nešto od strateškog značaja i koja jednostavno može u svakom trenutku da se prodaje i da dobije veliku zaradu naše i ove druge opštine?Ono što je bitno, bitno je da je na teritoriji od mesta gde se eksploatiše ruda nikla, 40 kilometara je u zagađenju, javlja se velika prašina, i sad zamislite ta prašina koja je kisela prašina iz tog mesta, bliže Kruševac da pada prašina na spomenik Kosovskim junacima, na Lazaricu, na Ljubostinju, na Vrnjačku promenadu, na spomenik Milutinu u Kraljevu, na Žiču, to je nešto što stvarno, ne verujem da je ministar potpisao imajući i razmišljajući o ovakvim posledicama, verovatno po nekom automatizmu.Ono što je moj apel, da jednostavno ministarstvo ne promeni odluku, nego dođe i da se dogovorimo ponovo jedan razgovor, jer povlačenje ove odluke ne znači poraz ministarstva, povlačenje odluke je pobeda ministarstva jer je za dobro građana ovih opština i u stvari cele Srbije.Nešto bih o toksičnom dejstvu na organizam. Ogroman procenat karcinoma pluća, ljudi bez nosne pregrade, kontaktdermatitis, znači u kontaktu sa niklom vi imate alergijske manifestacije. Sve to je nešto što zabrinjava.Ja postavljam jedno praktično pitanje, zamislite da ostane vest da je data dozvola za eksploataciju nikla u Kaluđerici ili na Avalskom putu ili Petrovaradinu ili na Limanu, verujem da bi se to automatski sprečilo.Ono što bih na kraju morao da citiram, profesora akademika Jovića koji kaže – metal u zemlji sazreva. Naš nikl nije sazreo, omogućimo novim generacijama da oni odluče da li je nikl ruda koja je sazrela ili nije i mislim da će razmišljanje tih mlađih generacija biti mnogo zrelije nego naše. Hvala.

koncert rok grupe Riblja čorba koji je trebao da bude održan 28. novembra u Novom Pazaru otkazan je posle niza gnusnih napada i pretnji lokalnih medija.Među najglasnijim protivnicima nastupa grupe Riblja čorba je bio portal Sandžak pres, koji je napao gradske vlasti što su, citiram - dozvolili da poznati i masni četnik i četnički vojvoda uopšte zakaže koncert. Na tim portalima mnogi su tražili da se silom spreči koncert, a neki su predlagali premlaćivanje i kamenovanje Bore Đorđevića. Vređali su ga na nacionalnoj osnovi, nazivali najpogrdnijim imenima, pretili smrću.

Prosto je neverovatno da država ne reaguje u ovakvim situacijama kad ekstremisti zabranjuju i otkazuju koncerte i druga okupljanja koja im nisu po volji.Moje pitanje je upućeno ministru policije Ivici Dačiću koje glasi,

građanima? Pred kim se povlačite i čega se plašite pa dozvoljavate ovakav teror ekstremista? od NATO agresije 1999. godine pa do danas na jugu Srbije, tačnije u kopnenoj zoni bezbednosti posao odbrane naših granica ili administrativnih linija obavljali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova žandarmerije i određenih drugih jedinica iz MUP-a. Na tom poslu i radeći taj svoj posao i svoj zadatak, poginulo je 20-ak, neretko se dešavajući da poginu od tenkovske mine, podmuklo podmetnute od strane šiptarskih terorista. Trojica naših policajaca su čak i klani, razapinjani i stavljani na najteže moguće muke koje može da zamisli jedan čovek.U takvoj jednoj situaciji, porodice tih ljudi su jednostavno zaboravljene. U više inicijativa koje su pokretali i organi i pojedinci da se tim našim policajcima posthumno oda jedna počast za to delo odbrane državnih granica, jednostavno, svi su se oglušili.Moje pitanje je upućeno predsedniku Republike, gospodinu Tomislavu Nikoliću – da li će i kada će da razmotri zahteve pojedinaca i organizacija da se ti policajci posthumno odlikuju?Ono što vidimo je da je Kancelarija predsednika Republike izuzetno aktivna u dodeli ordenja, ali, ipak bi trebalo napraviti neki red, da ljudi koji su ostavili živote u odbrani ove države kojom predsednik Republike danas predsedava imaju prioritet.Drugo pitanje vezano je za Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor boračko-invalidske zaštite, u čijoj nadležnosti su održavanje spomen obeležja i memorijalnih spomenika iz oslobodilačkih ratova. Na prostorima juga Srbije, tačnije kopnene zone bezbednosti, podignut je jedan spomenik tim istim policajcima. On je blizu Bujanovca, u opštini Bujanovac i napravljen je ličnim sredstvima kolega policajaca, bez učešća države i državnih organa i najmanje što država može da uradi to je da na spisak od stotinak memorijala i spomen obeležja koje finansira, održava i neguje tradiciju tih mesta, jednostavno uvrsti i taj spomenik.Međutim, spomenik.Međutim, više apela i inicijativa koji su pokretani do sada nisu dali rezultat. Da li je u pitanju možda zahtev šiptarskih separatista koji su pomilovani kao pripadnici terorističke OVPBM da se taj spomenik izmesti sa prostora njihove opštine? Ja očekujem da ministarstvo u najkraćem mogućem periodu uzme u razmatranje i da u spisak i kao obavezu državnih institucija uzme održavanje i tog spomenika.Sve ovo ništa ne bi bilo čudno da nismo ovih dana imali situaciju da je jedna sudska institucija oslobodila koljače srpskog naroda, članove čuvene Gnjilanske terorističke grupe, koja je načinila velika zlodela nad srpskim stanovništvom i nad srpskim pripadnicima oružanih snaga.Ovim putem pozivam ministra pravde, kao i sve institucije koje su nadležne za za proveru rada sudskih organa, ako se to tako može reći, da preispitaju rad ovih sudija koji su se drznuli da oslobode i na slobodu puste ljude koji su poklali toliko našeg življa.Lično smatram, u svetlu svega onoga što smo juče čuli da su pojedini radnici „Elektroprivrede Vranje“ zatvarani u podrume po nekoliko dana kada su došli da isključe struju neplatišama, pa postavljam i treće pitanje ministarki energetike – da li je moguće da u Trnovcu mogu Šiptari da ne plaćaju i da 9.000 duša ili hiljadu i nešto kuća duguje silne milione za struju, a da našim građanima širom Srbije isključuje se struja za dug od 10.000 dinara, iako nemaju ni posla i ne mogu da plate ni taj najosnovniji dug. Da li je to ravnopravnost svih građana? Da li je to nešto što mi treba da trpimo? Hvala. Veselinović. **Janko Veselinović** Poštovani predsedavajući, moje današnje pitanje upućeno je predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, a tiče se jedne činjenice koja se juče desila u Narodnoj skupštini, do sada nezapamćene u parlamentarizmu Republike Srbije.Šef

Najskuplju reč, iza koje stoje milioni i milioni žrtava, ubijene dece, žena, dece nerođene, u gasnim komorama, tupim i raznim drugim oružjima. Reč koja se izgovara vrlo oprezno i sa pijetetom prema tim žrtvama. On je tu reč izgovorio na jedan olak način, politizujući reč koju se niko u modernoj civilizaciji ne bi usudio da to

Državu čiji je narod desetkovan, između ostalog i genocidima.Pitam predsednika Narodne skupštine šta će učiniti da kazni ovakvo ponašanje za izgovorenu reč koja se vrlo jasno definiše i kroz međunarodne presude i kroz pravne definicije, a genocid, gospodo narodni poslanici, znači acidere ili „ubiti“ na latinskom. To je međunarodni zločin namernog, potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnog, etničkih, rasnih i religijskih grupa spada u najtežu vrstu zločina protiv čovečanstva, što je i u Nirnberškoj presudi definisano.Termin genocid usvojen je na zasedanju Generalne skupštine 1946. godine za razliku od etničkog čišćenja, gde je cilj da se data teritorija očisti od određene grupe ljudi, gde je naglasak na proterivanju. Kod genocida je naglasak na fizičkom istrebljenju određene populacije. Ta reč je juče ovde korišćenja tako olako od pripadnika stranke za čega se možda ne bih iznenadio, ali se iznenađujem činjenicom da predsednik Narodne skupštine nije reagovao na ovakvo postupanje, da predsednik Narodne skupštine nije hitno pozvao sve šefove poslaničkih grupa, Kolegijum Narodne skupštine i izneo stav, svoje viđenje kako dalje raditi u Narodnoj skupštini i kako izaći iz ovakve situacije.Pitam predsednika Narodne skupštine da li će pod hitno smeniti sa funkcije predsednika Komisije za izradu etičkog kodeksa gospodina Babića, koji je nedoličan da dalje vrši predsednika Narodne skupštine Republike Srbije šta će učiniti da ova Skupština postane dom naroda Republike Srbije u kojem se ovakve reči ne koriste? Šta će učiniti da ispravi grešku, da ispravi gnusnu upotrebu ove reči i da li će se izviniti i on građanima Srbije i žrtvama genocida svih naroda koji su bili žrtve ovog genocida?Tražimo od predsednika Narodne skupštine Republike Srbije da pod hitno sazove Kolegijum Narodne skupštine i da da svoje izjašnjenje povodom ove izjave gospodina Babića. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović. Poštovane koleginice, poštovane kolege, dozvolite mi da pre svog pitanja iskoristim priliku i da građanima Srbije koji danas slave Svetog Aranđela čestitam krsnu slavu, da im poželim da tu slavu provedu u veselju i radosti, da shodno danu koji je danas, Danu zaštite dece u saobraćaju, povedu računa i kad se budu vraćali kući. Neka iskoriste ovu priliku da koriste gradski prevoz, ne moraju danas da idu kolima.Svojih par pitanja ću nameniti vladi, odnosno određenim ministarstvima. Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da protekle nedelje prisustvujem 94. godišnjici postojanja i rada srednje škole „Milentije Popović“ u Crnoj Travi. Svi ste čuli za Crnu Travu, i čuvene neimare Crnotravce, a ta škola je iškolovala na hiljade ljudi koji su delima svojih ruku obogatili prostor kako Srbije, tako i bivše Jugoslavije, Evrope i može se slobodno reći da njihova dela postoje širom sveta.Šta će učiniti Ministarstvo prosvete da pomogne toj školi da opstane, da u budućoj racionalizaciji škola u Srbiji, koja pretpostavljam da će se desiti, sledeće godine, učini da ta škola ostane i opstane i da može i dalje da obučava mlade naraštaje za jedan veoma interesantan i častan poziv? To je jedno izuzetno lepo, pitomo mesto, ali nažalost, tamo je ostalo veoma malo ljudi. Što kažu – svega ima, samo nema naroda.Šta će učiniti Vlada Republike Srbije? Da li Vlada Republike Srbijeima ili priprema strategiju za opstanak i razvoj kako ovog područja, tako i ostalih rubnih područja, odnosno pograničnih? Nismo u prilici da vidimo da veliki broj stanovnika Srbije gravitira prema Beogradu i velikim centrima, a da nam rubna područja ostaju prazna.Imam još jedno pitanje koje bih postavio ministru energetike. U Crnoj Travi postoji jedna NIS benzinska stanica i kako su mi rekli domaćini, rečeno im je da će zbog toga što nerentabilno posluje, ta stanica biti zatvorena. Šta će učiniti Ministarstvo energetike da omogući tim ljudima da u svom mestu imaju mogućnost da kupe gorivo? Ukoliko se desi da se ta stanica zatvori, njima bi do prve benzinske stanice trebalo oko 40-ak kilometara. da i određena ministarstva i Vlada imaju želju da ovi krajevi opstanu i da se razvijaju. Zato verujem da će njihov odgovor na ova moja pitanja biti veoma brz i veoma kvalitetan. Hvala. Pošto nema više prijavljenih za pitanja, obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Čedomir Protić,